Röð flokkanna verður þessi í báðum umferðum: Samfylkingin, Flokkur fólksins, Sjálfstæðisflokkur, Píratar, Framsóknarflokkur, Viðreisn, Vinstrihreyfingin – grænt framboð og Miðflokkurinn.

forseti. Kæru Íslendingar. Ég vil byrja á að óska þjóðinni til hamingju með kjör sjöunda forseta lýðveldisins og ég vil óska Höllu Tómasdóttur heilla og velfarnaðar í embætti forseta. Maður kemur í manns stað. Því fylgja breytingar en lýðræðið sér til þess að það er fólkið í landinu sem velur leiðina áfram. Í næstu alþingiskosningum verður spurt um framhaldið við stjórn landsmála. Þá fær þjóðin valdið aftur í sínar hendur og tækifæri til að gera upp við hæstv. ríkisstjórn og svara fyrir sig með kjörseðlinum: Hvað finnst þér um ríkisstjórnina?

nýtt upphaf með Samfylkingu, nýja forystu og nýjan kafla í sögu Íslands? Við getum skrifað þennan kafla saman en það útheimtir von, vilja og kjark til breytinga sem við í Samfylkingunni viljum vekja meðal almennings. Samfylkingin hefur þegar sýnt að við getum leitt breytingar. Við höfum tekið frumkvæði í íslenskum stjórnmálum og við byrjuðum á okkur sjálfum með því að líta í eigin barm, leita aftur í kjarnann og færa okkur nær fólkinu sem við þjónum. Þetta höfum við gert til að koma Samfylkingunni aftur í þjónustu alþýðu og vinnandi fólks um land allt. Og á sama hátt munum við koma Íslandi aftur á rétta braut, fáum við til þess umboð hjá þjóðinni í næstu kosningum. Kæru landsmenn. Við tökum þetta verkefni alvarlega. Í stað þess að eltast við upphlaupin í ríkisstjórninni þá höfum við einbeitt okkur að ströngum undirbúningi Samfylkingar og höfum nú þegar kynnt tvö stór útspil: Örugg skref í heilbrigðis- og öldrunarmálum og svo kröfu um árangur í atvinnu- og samgöngumálum. Og næsta hálfa árið tökum við húsnæði og kjaramál af þessum sama þunga. Allt samkvæmt áætlun enda tökum við engu sem gefnu og látum verkin tala. Við höfum sagt að meginmarkmið Samfylkingarinnar í stjórnmálum næsta áratuginn sé endurreisn velferðarkerfisins á Íslandi eftir áratug hnignunar. Það er langtímaverkefni en ég vil lýsa því yfir hér með að fyrsta forgangsmál Samfylkingar í nýrri ríkisstjórn, áherslumál okkar númer 1 frá fyrsta degi, verður þetta: Samfylkingin mun endurheimta efnahagslegan stöðugleika á Íslandi og kveða niður verðbólgu og vaxtastig. Og þetta er loforð. Ég heiti því að tryggja aftur efnahagslegan stöðugleika fyrir fólkið í landinu með ábyrgum ríkisfjármálum.

Við höfum getuna, hæfnina og agann sem þarf og erum fyllilega meðvituð um að þetta er frumforsenda þess að hægt verði að endurreisa velferðarkerfið á næstu árum. Samfylkingin er flokkur ábyrgra ríkisfjármála og efnahagslegs stöðugleika. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið upptekinn við eitthvað annað. Ríkisstjórn hefur sýnt að hún ræður ekki við vandann. Þau geta ekki komið sér saman um leið til að taka á efnahagsmálunum og hafa í sannleika sagt verið með hugann víðs fjarri vandamálum og hagsmunum almennings. Aftur og aftur hafa þau boðað bót og betrun. En mánuðirnir líða, ár líða og hvað segja tölurnar? 1 ár af vöxtum yfir 9%. 4 ár af verðbólgu yfir markmiði. 9 ár af hallarekstri hjá ríkissjóði.

Þvílík aftenging við efnahagslegan veruleika almennings. Maður sem er svo firrtur fyrir vandanum sem hann hefur sjálfur skapað er augljóslega ófær um að leiða okkur út úr þessari stöðu. Nú hefur kaupmáttur ráðstöfunartekna dregist saman á fimm af síðustu sex ársfjórðungum, sem þýðir að fólk fær minna fyrir peningana í veskinu sínu. Og til viðbótar öllu þessu, til að bæta gráu ofan á svart, þá erum við núna komin í samdrátt. Stuttu eftir að hæstv. forsætisráðherra Bjarni Benediktsson lýsti yfir bestu efnahagslegu stöðu í lýðveldissögunni þá tók Hagstofa Íslands saman þjóðhagsreikninga þar sem kom fram að landsframleiðsla dróst saman um heil 4% á fyrsta ársfjórðungi 2024. Það er ný staða að við séum komin í samdrátt samhliða jafn mikilli verðbólgu og raun ber vitni. En staðreyndin er sú að þrátt fyrir þennan efnahagssamdrátt þá fór verðbólgan upp í síðustu mælingu. Upp en ekki niður. Svo þetta er allt í ranga átt: Verðbólga upp, hagvöxtur niður. Vextir upp, íbúðauppbygging niður. Stöðugur hallarekstur, enda stöðugt streymi af ófjármögnuðum útgjaldatillögum. Og staðan virðist bara versna þegar nær dregur kosningum og ráðherrarnir reyna hver í sínu horni að bjarga eigin skinni án þess að nokkur axli ábyrgð á heildarmyndinni. Ég spyr: Hvað þarf þjóðin að þola þetta ríkisstjórnarsamstarf lengi? Það er ekki mælikvarði á árangur hversu lengi ráðherrum tekst að hanga á valdastólum. Þegar erindið er svo augljóslega þrotið þá er það rétta í stöðunni að færa valdið aftur í hendur fólksins með því að boða til kosninga. En nú hóta þau að sitja í heilt ár í viðbót á meðan þau safna í sig kjarki til að mæta kjósendum. Þó að öllum sé ljóst að ríkisstjórnin sé löngu komin á endastöð þá halda þau áfram að sólunda dýrmætum tíma og tækifærum,

Við í Samfylkingunni höfum ráðist í breytingar í okkar eigin flokki til að brjótast út úr þeirri stöðnun sem hefur ríkt í stjórnmálunum. Við höfum einsett okkur að vinna aftur traust meðal almennings og vekja von og trú fólks á að við getum komið Íslandi aftur á rétta braut. Og þessi breytta Samfylking býður upp á skýran valkost fyrir Ísland í næstu alþingiskosningum: Við viljum endurreisa velferðarkerfið. En fyrsta verk verður að endurheimta efnahagslegan stöðugleika með ábyrgum ríkisfjármálum. Fram að kosningum má vona að ríkisstjórnin bæti ráð sitt. En því fyrr sem þjóðin fær tækifæri til að gera upp við ríkisstjórnina og svara fyrir sig með kjörseðlinum, því betra.

Ef við lítum um öxl þá er það nú eiginlega varla á færi nema hörðustu nagla þegar við horfum yfir sviðið og hvernig í rauninni þessari ríkisstjórn hefur tekist að hella olíu yfir samfélagið og hreinlega bera eld að því. Það er með hreinum ólíkindum þegar við erum að berjast fyrir því

sú auðlind sem við eigum og heitir ríkissjóður. Þetta er ekki ótæmandi lind en forgangsröðun fjármuna hefur sýnt sig í verki hjá þessari ríkisstjórn í tæp sjö ár, að hinn almenni borgari, venjulegt

vaxandi fátækt, vaxandi kjaragliðnun og vaxandi húsnæðisskortur — rekin húsnæðisskortsstefna að vísu í áraraðir

Hvernig stendur á því að yfir 78% af öllum fasteignum okkar eru komin í hendurnar á græðgisvæddum leigufélögum? Hvers vegna hefur þessi þróun fengið að ganga svo áfram að það liggur algjörlega á borðinu að fæstir munu hafa efni á því að eignast þak yfir höfuðið? Fátækt fólk sem er hneppt í fátæktargildru í boði þessarar ríkisstjórnar, fær það greiðslumat? Er það bært til þess að geta keypt sér litla íbúð eða komið sér upp föstu heimili og þaki yfir höfuðið? Nei, það er það ekki. En það má leigja af okurgræðgisvæddu leigufélögunum fyrir kannski 300.000 á mánuði fyrir einhverja kjallaraíbúð en það er ekki bært til að greiða sömu upphæð inn á lánið sitt til að eignast þak yfir höfuðið. Framkoman við íslenskan almenning er í slíkum hryllingi að ég get varla komið nokkrum einustu orðum að því. Og nú það nýjasta, hugsið ykkur:

íslenskra drengja útskrifist úr grunnskóla með lélegan lesskilning eða ólæsir með öllu. Hvurs lags eiginlega samfélag er þetta? Það er bara reynt að lýsa yfir vantrausti á handónýta ríkisstjórn sem veldur ekki verkinu. Ég get ekki dæmt um það hvort það er út af því að þá skorti vit eða visku eða hvort það er hreinlega af eintómri illgirni sem þeir horfa upp á það hvernig samfélagið og þeir sem minnst mega sín eru settir hjá garði ár eftir ár í þeirra umboði. En það skal taka gullgæsina og selja Íslandsbanka vegna þess að það borgar sig nú ekki að leggja það okur á Íslendinga að fá að þiggja arðgreiðslur upp á tugi milljarða eins og Íslandsbanki hefur sett í ríkiskassann á síðustu árum. Nei, það borgar sig að koma því frekar til vina sinna og vandamanna. Það er það sem málið snýst um, eignaupptöku okkar. Hér er gengið um auðlindir okkar á skítugum skónum. Valdníðslan og valdaokrið í samfélaginu er með slíkum ólíkindum að hér geta ráðherrar brotið lög. Þeir gera bara nákvæmlega það sem þeim sýnist og þeir axla enga ábyrgð á því. Á sama tíma skrifar móðirin inn á samfélagsmiðla og spyr: Getur einhver sagt mér það hvernig ég á að fara að því að gefa börnunum mínum tveimur hollustumat svo þau líði ekki næringarskort þegar ég hef 5.000 kr. á viku? Ég hef 20.000 kr. á mánuði, 5.000 kr. á viku til að gefa börnunum mínum að borða. Þessi ríkisstjórn hins vegar lætur ekki einu sinni fjármuni í hjálparstofnanir sem eru að gefa fátæku fólki mat, sem myndi tryggja það að þau börn sem báðu ekki einu sinni um það að líða skort fái mat á diskinn. Þá eru ekki til peningar. Það hefur svo gjörsamlega gengið fram af mér þann tíma sem ég hef verið á Alþingi Íslendinga hvernig almenningur og Íslendingar eru fótumtroðnir, hvernig hægt er að dæla hverju frumvarpinu á methraða í gegnum þingið. Nema náttúrlega núna. Síðustu daga ákváðum við að við myndum kannski ræða þessi frumvörp sem ríkisstjórnin hefur verið að reyna að böðlast með í gegnum þingið, enda var sannarlega ekki vanþörf á því. Við vitum af húsnæðisskorti, við vitum um vanda eldri borgara. Þeir mega daga uppi á Landspítala – háskólasjúkrahúsi svo tugum og jafnvel hundruðum skiptir í dýrasta úrræði sem hægt er að hafa og hægt er að kalla hjúkrunarrými. Landspítali – háskólasjúkrahús, hugsið ykkur. Samt sem áður var búið að undirbúa það að hér myndi okkur eldra fólki fjölga mjög mikið. Við værum orðin svo frísk. Eldra fólki myndi fjölga ofboðslega mikið. Hvað átti að gera við þetta eldra fólk? Átti bara að setja það út á götu? Átti ekki að tryggja að það hefði fæði, klæði og húsnæði? Átti ekki að tryggja umönnun fólksins okkar eða átti bara að loka augunum, stinga hausnum í sandinn eins og venjulega og draga hausinn svo upp úr þessum sama sandbing einhvern tíma seinna og vonast til þess að vandinn hefði bara flogið hjá? Það eru óteljandi úrræði sem Flokkur fólksins hefur komið með æðsta ræðustól landsins, til að reyna af veikum mætti að koma til móts við þá sem virkilega þurfa á Alþingi Íslendinga og þessu ráðherraræði að halda. Hvað er gert við öll málin okkar? Hvað er gert við lágmarksframfærslu? Hvað er gert til að koma til móts við það að hætta að skattleggja fátækt fólk? Ekki neitt. Því er öllu sópað í ruslið. Ég get aðeins sagt það, kæru landsmenn: Þið eigið eina von, þið eigið eina hugsjón og hún er í Flokki fólksins. Fjórflokkurinn og aðrir þeir sem þegar hafa fengið að reyna sig og sýna hvar

Við í Flokki fólksins segjum: Fólkið fyrst og svo allt hitt. Ég get líka svarið og sárt við lagt eins og hv. þm. Kristrún Frostadóttir hér á undan, ég sver og lofa því að með ykkar umboði þá skal ég útrýma fátækt á Íslandi.

Virðulegi forseti. Góðir landsmenn. Samfélag okkar er byggt á gildum sem við þurfum að vernda. Það er byggt á stoðum lýðræðis, jafnréttis og réttlætis og við höfum frá aldaöðli lifað eftir því að með lögum skal land byggja og ólögum eyða. Um þetta getum við öll sammælst. Við í Sjálfstæðisflokknum höfum við staðið vörð um frelsi einstaklingsins, borgaraleg gildi og réttarríkið. Lögunum er ætlað að hafa vald og slíku valdi getur fylgt hætta eins og þekkt er frá fornu fari. Valdi laganna er unnt að beita af geðþótta en með réttarríkinu er dregið úr þeirri hættu. Þess vegna er ríkisvaldið bundið og háð lögum en það á einnig við um einstaklinga sem eiga að hlýða réttinum. Við getum ekki látið geðþótta ráða því hvenær íslensk lög gilda og hvenær ekki. Það er mikilvægt að hafa í huga að þeir sem heimta alveg sérstaka málsmeðferð á svig við lög og reglur gera það ekki í nafni góðmennsku heldur misréttis. Þótt gjáin á milli pólitískra skoðana fólks virðist fara breikkandi þá erum við Íslendingar samheldin þjóð. Við viljum öll öflugt heilbrigðiskerfi sem hlúir að þeim sem eiga um sárt að binda. Við viljum öll gott menntakerfi svo börnin okkar hafi enn fleiri tækifæri en kynslóðirnar sem á undan eru gengnar. Þá viljum við líka að allir eigi sér heimili og fái jöfn tækifæri til góðra verka. Við hljótum einnig að vera sammála um að það álag sem hefur verið á innviði okkar undanfarin ár er meira en þeir þola. Það á ekki að vera feimnismál að benda á þá staðreynd að tæplega 400.000 manna samfélag getur ekki takmarkalaust opna faðm sinn fyrir öllum þeim fjölda fólks sem hingað leitar. Við viljum gera vel en það getur enginn stjórnmálaflokkur fært haldbær rök fyrir því að eitt fámennasta ríki í Evrópu hafi veikasta regluverkið þegar kemur að útlendingum. Það er risavaxin áskorun fyrir fámenna þjóð þegar fjöldi umsækjenda um alþjóðlega vernd hefur aukist um 3.700% á rétt rúmum áratug eins og raun ber vitni. Þrátt fyrir þetta er því enn haldið fram að þessi mikli fjöldi sé ekkert sérstaklega mikill og jafnvel hóflegur, ef dregnir eru frá umsækjendur frá Venesúela og Úkraínu sem eru tveir stærstu þjóðernishóparnir meðal umsækjenda. Svona málflutningur er til þess fallinn að slá ryki í augu fólks. Í raunveruleikanum breyta leikir að tölum ekki staðreyndum og staðreyndin er að Ísland fær hlutfallslega langflestar umsóknir Evrópuríkja. Hvað skýrir þennan mikla fjölda sem hingað leitar til lands umfram önnur ríki? Víst er að ekki er það veðrið. Flóttamannastraumurinn er eins og vatn sem finnur sér farveg og rennur þangað sem stærstu glufurnar finnast og veikasta regluverkið. Tölfræðin sýnir hins vegar að við erum að ná stjórn á málaflokknum með þeim málum sem við leggjum fram á þinginu og með því hvernig við tölum út á við. Umsóknum um alþjóðlega vernd hefur fækkað um nær 60% það sem af er þessu ári miðað við sama tímabil í fyrra. Eitt er víst að ef stjórnarandstaðan fengi að ráða væri ekki talað um fækkun heldur áframhaldandi fjölgun og áframhaldandi stjórnleysi. Sá gríðarlegi fjöldi sem sótt hefur hingað síðastliðin ár hefur skapað áskoranir fyrir okkur sem samfélag og kerfin okkar. Málsmeðferðartíma þarf að stytta umtalsvert og við þurfum að ná auknum árangri í brottflutningi þeirra sem hafa fengið synjun um vernd og ber þar af leiðandi að yfirgefa landið. Það er sjálfsögð og eðlileg lágmarkskrafa að þeir sem dvelja hér á landi, hvort sem um er að ræða Íslendinga eða aðra, fari eftir íslenskum lögum. Þess vegna segi ég skýrt að það er mín skoðun að ef flóttamaður gerist uppvís um alvarlegan glæp á Íslandi á að svipta hann dvalarleyfi. Það er frumskylda mín sem ráðherra og stjórnvalda að tryggja öryggi borgara í þessu landi og vil ég því setja sambærilegt ákvæði í íslensk lög og finna má á hinum Norðurlöndunum hvað þetta varðar. Ágætu landsmenn. Málefni útlendinga eru viðkvæmur málaflokkur og ber að nálgast hann af virðingu. Ísland er meðal helstu velferðarríkja heims og það er ekki hægt að tryggja og viðhalda þeirri velferð nema hafa stjórn á þeim fjölda sem til landsins kemur. Það er brýnt að við gætum þess að þau sem hér setjast að búi við sömu tækifæri og við hin til vaxtar og farsældar. Í því samhengi er einna mikilvægast að fólk læri íslensku og taki virkan þátt í samfélaginu. Um þetta erum við öll sammála. Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað með ábyrgum hætti og þorað að taka ákvarðanir og sett mál á dagskrá í þessum málaflokki. Sagan sýnir að við höfum ítrekað lagt mál fyrir þingið og haft hugrekki til þess að tala fyrir nauðsynlegum breytingum og þjóðin getur treyst því að það munum við gera áfram. Útlendingamál eru síkvikur málaflokkur sem þarfnast stöðugs endurmats og endurskoðunar. Það er engum betur treystandi en Sjálfstæðisflokknum til að leiða verkefnið og ég mun hér eftir sem hingað til óhikað koma áherslum okkar í málaflokknum til framkvæmda. Ég fagna því að breytingar verði gerðar á útlendingalöggjöfinni okkar, en um er að ræða veigamestu breytingar á málaflokknum í áraraðir, en einnig að sátt hafi náðst í ríkisstjórn um sameiginlega sýn í málaflokknum. Ég mun áfram rísa undir ábyrgð og ég hræðist ekki vegferðina sem er fram undan. Um leið og ég vil óska hér hæstv. forseta, Birgi Ármannssyni, til hamingju með afmælisdaginn sinn óska ég landsmönnum öllum gleðilegs sumars.

Forseti. Kæra landsfólk. Við erum stödd á sjöunda ári samsteypustjórnar afturhaldsafla. Nýjasta afurð glundroðabandalags íhaldsflokkanna er að gefa út hvalveiðileyfi í óþökk meiri hluta þjóðarinnar. Já, og gera Bjarna Benediktsson að forsætisráðherra, sömuleiðis í óþökk þjóðarinnar. Þessi ríkisstjórn sérhagsmuna er komin fram yfir síðasta söludag. Sífellt færri styðja flokkana sem að henni standa og enn færri styðja ríkisstjórnina. Það eru allir komnir með yfir sig nóg af krísu Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og VG. Um þau þarf ekki að hafa fleiri orð. Kæra þjóð. Við erum á tímamótum og breytingar liggja í loftinu. Nýafstaðnar forsetakosningar eru forskrift að því sem koma skal. Ungt fólk flykktist á kjörstað og hafnaði áhrifaleysi og stöðnun. 1. júní réðust kosningarnar á atkvæðum ungra kjósenda. Kosningaþátttaka var 81% sem er stórkostlegur árangur. Þegar ég hugsa til framtíðar Íslands sé ég fyrir mér samfélag þar sem hlustað er á raddir allra. Samfélag sem er þakklátt kröfuhörðum kjósendum og kann að meta framlag og lýðræðisþátttöku allra. Ímyndum okkur aðeins hvernig þessi ræða mín myndi líta út árið 2031, með Pírata í ríkisstjórn í sjö ár þar á undan. Ríkisstjórn þar sem enginn stjórnarflokkur tekur að sér að lúffa ítrekað fyrir Sjálfstæðisflokknum. Ríkisstjórnarsamstarf flokka sem sameinast um uppbyggingu, raunverulegan efnahagslegan stöðugleika og jöfnuð. Árið 2031 er langt síðan kosningaaldur var lækkaður í 16 ár. Kjörsókn hefur haldist há síðan í forsetakosningunum 2024. Ungt fólk flykkist á kjörstað og raðar sér í áhrifastöður. Á ungt fólk er hlustað. Stjórnvöld eru löngu hætt að skreyta sig með hugtökum eins og „þverpólitískri sátt“ til þess að réttlæta að gera ekki neitt. Þjóðinni er bókstaflega hleypt að borðinu. Kjörklefinn er langt frá því að vera eini staðurinn til að taka þátt. Þjóðfundir, þjóðaratkvæðagreiðslur og raunverulegt samráð eru regla en ekki undantekning. Gagnsæi, friðhelgi einkalífs, mannréttindi, tjáningarfrelsi og samkennd lýsa menningu og verklagi stjórnvalda á borði en ekki bara í orði. Búið er að banna hvalveiðar, enda ómannúðlegar, óarðbærar og óverjandi. Á Íslandi er sjálfbær ferðamannaiðnaður með áherslu á að vernda náttúru landsins. Ferðamannaiðnaður í sátt og tillitssemi við íbúa landsins, atvinnugrein sem stuðlar að efnahagslegri velferð næstu kynslóða með lágmörkun umhverfisáhrifa. Í kjölfar allsherjaruppgjörs við mengandi iðnað hefur sjókvíaeldi verið bannað og náðum við þannig að forða íslenskri náttúru frá stórslysi. Mikil vinna hefur verið lögð í atvinnustefnu þar sem ekki er treyst á eitt eða tvö mengandi risafyrirtæki til að halda lífi í brothættum byggðum heldur hefur fólkið í landinu og metnaður þess orðið ofan á. Hugvit er nú forsenda þess að fjölbreytt og spennandi störf má finna um allt land. Ný ríkisstjórn hófst strax handa eftir kosningar haustið 2024. Byrjað var á því augljósa. Auðlindarenta í sjávarútvegi var tekin af fámennum hópi kvótahafa og nýtt til góðra verka. Rentan af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar fjármagnar ekki lengur aukinn ójöfnuð. Fjármálaráðherra dettur ekki annað í hug en að stjórn efnahagsmála sé á sínu borði. Þar með er komið á eðlilegri verkaskiptingu og hvorki Seðlabanki né vinnumarkaður er skilinn eftir einn í baráttunni við verðbólgu, ofurvexti og minnkandi kaupmátt. Persónuafsláttur var hækkaður og snúið var aftur til eðlilegra bankaskatta. Markmiðið er einfalt: Kraftmikið, fjölbreytt og sjálfbært atvinnulíf um allt land sem borgar nægilega mikið til baka til samfélagsins til að tryggja hágæða menntun, gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu, líka þegar kemur að tannlækningum og geðheilbrigði. Öllum verði tryggt öruggt húsnæði við hæfi eftir umfangsmikið uppbyggingarátak hins opinbera. Frjálslynt samfélag ábyrgra einstaklinga. Kæra þjóð. Píratar eru ekki í stjórnmálum til að breyta einhverjum smáatriðum. Píratar vilja kerfislægar breytingar, ekki bara plástra og bútasaum. Breytingar geta verið erfiðar. Þær eru tímafrekar og kalla á mikla samvinnu. Einmitt þess vegna er mikilvægt að við trúum á framfarir og umbætur og sættum okkur ekki við stöðnuð og veikluleg stjórnmál íhaldsflokkanna. Píratar ætla í ríkisstjórn til að tryggja breytingar sem efla atvinnulíf og umhverfis- og loftslagsvernd. Réttindi launafólks eru ofar á forgangslista Pírata en arðgreiðslur hinna auðugu. Við ætlum að einfalda regluverk atvinnulífsins, en tryggja á sama tíma öflugt eftirlit og virka neytendavernd. Styrking Samkeppniseftirlitsins verður okkar fyrsta verk. Flokkar sem nota hvert einasta tækifæri til að veikja Samkeppniseftirlitið eru að sjálfsögðu ekki markaðshyggjuflokkar. Arðrán heitir kapítalisminn án samkeppni. Píratar auka gagnsæi því að völdum fylgir ábyrgð. Píratar tryggja öflugan stuðning til náms, fjölskylduvænt samfélag og fjölbreytt og grænt atvinnulíf. Kæru áheyrendur. Við viljum öll gott líf, í góðu og grænu landi. Það er vel hægt því það er Píratabyltingin.

Hæstv. forseti. Kæra þjóð. Síðustu ár hafa fært okkur ýmsar áskoranir. Þingið hefur þurft að kljást við fjölda mála á þessu kjörtímabili og því síðasta; mál sem komu skyndilega upp og enginn stjórnmálaflokkur hafði á stefnuskránni sinni. Mál eins og heimsfaraldur og skriðuföll, eldgos og jarðskjálftar og flutningur á heilu bæjarfélagi. Einnig hefur fjöldi vopnaðra átaka aldrei verið meiri í heiminum á sama tíma frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Allt þetta hefur áhrif til skemmri og lengri tíma. En þrátt fyrir þessar aðstæður höfum við í Framsókn unnið hér statt og stöðugt að því að halda samfélaginu gangandi, komið fram með fjölda mála sem eru samfélaginu til bóta og við erum hvergi nærri hætt.

Við komum að gerð kjarasamninga og leggjum okkar af mörkum með ýmsum aðgerðum, m.a. fyrir barnafólk. Má þar nefna hækkun á þaki fæðingarorlofs og hækkun barnabóta. Einnig er aukinn stuðningur við eigendur húsnæðis og leigjendur og lögð áhersla á bætt aðgengi að heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Með Framsókn í fararbroddi í íslenskum stjórnmálum hefur samfélagið okkar náð að blómstra. Við trónum nálægt toppum á listum sem mæla jafnrétti kynjanna eða stöðu hinsegin fólks. En við sjáum bakslag í jafnréttisbaráttunni á heimsvísu og við þurfum stöðugt að vera á verðinum til að tryggja mannréttindi. Við búum á landi þar sem er einna öruggast að vera kona og þar sem eru mestu tækifærin fyrir ungt fólk. Það er vegna þeirra aðstæðna sem við sem samfélag höfum skapað, en það má þó alltaf gera betur. Mig langar til þess að ræða hér sérstaklega stöðu ungs fólks í íslensku samfélagi. Mér hefur hlotnast sá heiður síðastliðin þrjú ár að vera yngsti kjörni alþingismaðurinn. Það er titill sem tíminn tekur af manni en við sjáum það úti um allan heim að ungu fólki er ekki treyst til þess að kjósa, því er ekki treyst til að bjóða sig fram eða til þess að gegna stjórnunarstöðum. Og sjálfri þykir mér það gríðarlega mikilvægt að ungt fólk taki þátt í öllum ákvarðanatökum. Því að það er nauðsynlegt að hópurinn á bak við stórar ákvarðanir sýni ákveðna breidd þar sem mismunandi sjónarmið liggja að baki og framtíðarsýnin er til staðar á sama tíma og við höfum reynslu fortíðarinnar. sé margt ungt fólk á góðum stað og komi að ákvarðanatökum þá er samt nauðsynlegt að taka utan um hópinn í heild því að við erum að sjá það að það eru allt of margir einstaklingar undir þrítugu sem eru hvorki í vinnu né námi. Hópurinn frá 18–30 ára er á viðkvæmu stigi í sínu lífi og við eigum að koma með fleiri aðgerðir sem koma sérstaklega til móts við þann hóp, aðgerðir eins og hlutdeildarlánin sem voru sett á fót til þess að hjálpa ungu fólki til að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Það var tillaga sem Framsókn lagði fram og var samþykkt hér inni. Við þurfum að skoða þennan hóp heildstætt. Við höfum farið af stað í miklar kerfisbreytingar í málefnum barna og erum að stíga fyrstu skrefin þar og það er hægt að horfa til þeirrar vinnu.

Að mínu mati eru stefnur ríkisstjórna eitt besta verkfærið til framtíðarstefnumótunar því að þær standa þó að ný ríkisstjórn komi að borðinu. Í þeim felst framtíðarsýn þingsins í mismunandi málaflokkum

Þetta gefur tóninn er varðar stöðu og framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar í ótal mörgum málaflokkum. Hæstv. forseti. Þrátt fyrir fjölda áskorana síðastliðin ár þá vitum við samt að mörg verkefni bíða okkar. Framsókn mun áfram ganga í þau mál sem þarf að vinna, bæði þau sem eru umdeild og vekja mikla athygli en líka þau sem fá ekki sömu athygli. Við munum halda áfram að vinna fyrir ykkur og ganga í þau verk sem þarf að ganga til þess að allt virki rétt. — Gleðilegt sumar.

Virðulegur forseti. Kæru landsmenn. Okkur Íslendingum finnst það ekkert sérstaklega spennandi staðreynd að meðalhiti í júní er rétt undir 10 gráðum. Þetta er meðalhitinn hérna á Íslandi yfir sumarmánuðina. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að búa við og sætta okkur við. Það er hins vegar yfirgengileg sturlun, hreint út sagt og á mannamáli, að meðalhiti í íslenskum sumarmánuði skuli vera sama tala og stýrivextir á Íslandi í heilt ár, mánuðum saman, langtímum saman bera stýrivextir á Íslandi sömu tölu og meðalhiti í sumarmánuði. Þetta er alger sturlun. Þetta er mannanna verk. Þessu getum við breytt þótt við breytum ekki veðrinu. Nú er það þannig að sumarhitinn í júní fer auðvitað stundum hærra, stundum fer hann upp í 17 gráður. 17% eru einmitt vextirnir á yfirdráttarlánum um þessar mundir fyrir íslensk heimili. Það eru margir með yfirdráttarlán og það eru dulin vanskil. Þetta er staðan hjá okkur í íslenska krónuhagkerfinu. Við erum að glíma við vaxtaokur og verðbólgubrjálæði. Vextir eru alltaf hærri hérna á Íslandi og verðbólga er alltaf hærri hérna á Íslandi heldur en í nágrannalöndunum. Þetta er óréttlátt. Það er óréttlátt að íslensk heimili þurfi að borga meira en 10% í vexti af sinni dýrustu fjárfestingu, sem er húsnæði. Það er staðan í dag, rúmlega 10% vextir á óverðtryggðum húsnæðislánum. Þetta er óréttlátt. Það er óréttlátt að við Íslendingar þurfum að borga íbúðina okkar, ungt fólk íbúðina sína, fasteignina sína, tvisvar til þrisvar á meðan fólk í nágrannalöndunum gerir það ekki. Talið við fólk í nágrannalöndunum og spyrjið, sérstaklega þið sem eruð að detta inn á húsnæðismarkaðinn núna, hvaða kjör bjóðast þar. Þau eru önnur og sanngjarnari. Þetta er óréttlátt. Það er óréttlátt að lítil og meðalstór fyrirtæki séu að fjármagna sig á mun hærri vöxtum heldur en gengur og gerist í nágrannalöndunum. Þetta er mjög óréttlátt, þetta er dýrt, þetta dregur úr fjárfestingu, þetta rýrir lífskjör okkar allra. Það er líka óréttlátt að stærstu fyrirtækin okkar, útgerðarfyrirtækin, álfyrirtækin, geti labbað út úr krónuhagkerfinu á meðan við öll hin erum föst í krónuhagkerfinu. Þau geta fjármagnað sig á betri kjörum heldur en heimili og lítil fyrirtæki og meðalstór fyrirtæki. Þetta er óréttlátt en þetta er bein afleiðing af krónuhagkerfinu. Það er nefnilega þannig að óréttlætið sem felst í háum vöxtum og hárri verðbólgu bitnar á okkur öllum. Þetta er alltaf svona hér á Íslandi; vextir og verðbólga er hærri en í nágrannalöndunum. Vaxtastig á Íslandi er með þeim ósköpum að það eru bara fjögur ríki í Evrópu sem eru með hærri vexti nú um stundir. Vitið þið hvaða lönd það eru? Það eru almennt ekki lönd sem við erum að bera okkur saman við. Það er Tyrkland, það er Belarús, Rússland og Úkraína, sem eru stríðshrjáð lönd eins og við þekkjum, lönd sem eiga í stríði. Þetta er veruleikinn. Við erum langt frá Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi, sem eru alla jafna lönd sem við viljum gjarnan bera okkur saman við. Þetta er ósanngjarnt og þetta er óréttlátt. Þetta er hins vegar mannanna verk. Þetta er stefna ríkisstjórnarflokkanna vegna þess að það er innbyggt í það sem þau hafa fram að færa gagnvart landsmönnum að vextir hér og verðbólga hér sé hærri heldur en í nágrannalöndunum. Viðreisn er eini flokkurinn á Alþingi sem vill breyta þessu, eini flokkurinn sem býður upp á eitthvað annað en plástra og skammtímalausnir. Vandinn okkar er nefnilega gjaldmiðillinn, einn minnsti gjaldmiðill í Evrópu, gjaldmiðill sem er eins og myllusteinn um hálsinn á okkur öllum. Við getum breytt þessu þótt við getum ekki breytt veðrinu og við eigum að gera það. Það er svolítið þannig að sumir stjórnmálamenn, einkum og sér í lagi þeir sem sitja við ríkisstjórnarborðið, halda því fram að það sé vel hægt að búa til stöðugleika á Íslandi með íslensku krónunni. Af hverju hefur þeim þá aldrei tekist að gera það? Af hverju hefur Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum aldrei tekist það? Það geta verið tvær skýringar á því. Önnur er sú að þeir séu alveg yfirgengilega lélegir í hagstjórninni. Hin er sú að það gæti verið einhver kerfisvandi sem flækir málin fyrir þeim. Ég ætla að leyfa þeim sjálfum að gera það upp við sig hvor skýringin sé sú rétta. En ef það er ekki krónan þá er þetta einhver heiðarlegasta sjálfsgagnrýni sem fyrirfinnst í íslenskri stjórnmálasögu. Nú er það þannig að hagfræðilögmálin á Íslandi eru þau sömu og í löndunum sem við miðum okkur við. Það er ótrúlega blóðugt að íslenska ríkið,

Evrópulandanna. Við gætum nýtt þessa peninga í annað en vexti. Við gætum t.d. nýtt hluta af þessum fjármunum í það að kenna börnunum okkar betur að lesa, í að gefa kennurum í skólakerfinu tækifæri til þess að sinna börnunum okkar betur. Við getum líka nýtt þessa peninga í heilbrigðiskerfið okkar. Við getum til að mynda gert það að verkum að þegar við hringjum og ætlum að komast á fyrsta viðkomustað í heilbrigðiskerfinu, sem er heilsugæslan, við ekki að bíða í margar vikur eftir því að fá lækni. Þannig er staðan í dag. Hugsið ykkur, fyrsti viðkomustaðurinn í heilbrigðiskerfinu og það er margra vikna bið. Hefur einhver hérna inni þurft að fara á bráðamóttökuna, annaðhvort sjálfur eða með barn að undanförnu? Það liggur fólk úti um alla ganga og það er ótrúlega löng bið. Það liggur fólk á öllum göngum, gamalt fólk, aldrað fólk, úti um allan spítala vegna þess að það eru ekki til hjúkrunarheimili. Þetta er staðan eftir sjö ára valdatíð þessarar ríkisstjórnar. Þessir flokkar eru núna að biðja um endurnýjað umboð. Ætlum við í alvöru að láta þá sem komu okkur í þessa stöðu leysa fyrir okkur vandann? Ég held ekki. Ég held að það þurfi ný öfl til að stýra landinu og Viðreisn treystir sér í það. Mig langar að minna ykkur á það að það er 17. júní eftir fáeina daga. Þetta er auðvitað gleðidagur í lífi okkar Íslendinga, en þann sama dag lokar eftirmeðferðarstöðin Vík hjá SÁÁ. Það er fjöldi fólks sem fær ekki eðlilega þjónustu í sex vikur í sumar og það byrjar á þjóðhátíðardaginn. Biðlistar í heilbrigðiskerfinu eru hvergi jafn nöturlegir og þarna. Stundum vantar okkur kannski eitthvað pínulítið samhengi. Við erum 63 sem erum í þessum sal. Hugsið ykkur það að á hverju einasta ári deyja tvöfalt fleiri heldur en eru í þessum sal núna úr fíknisjúkdómi, á hverju einasta ári tvöfalt fleiri. Við skuldum fólki, þessu fólki, okkar veikasta fólki og öðru fólki á íslenskum biðlistum heilbrigðiskerfisins að gera betur. Við þurfum að fara betur með fjármuni almennings og við þurfum að vinna betur að hag fólksins í landinu. Við verðum að komast upp úr þeim skotgröfum sem ríkja hér á milli ríkisstjórnarflokkanna og læsa hvert þjóðþrifamálið á fætur öðru inni í þinginu, ofan í skúffu. Við verðum að fara að vinna fyrir fólkið þarna úti og hætta að vinna fyrir egóin hérna inni.